bez Kosova i Metohije je dvosekli mač i da to praktično znači na neki način priznavanje iznuđene nezavisnosti Kosova i Metohije, jer nas u EU čeka još ukupan broj, minus pet članica, koje priznaju nezavisno Kosovo. Takođe, putovanje u EU u vreme kada EU napušta jedna od najmoćnijih članica, članica Saveta bezbednosti, atomska sila, vojno izuzetno jaka država, je vrlo zabrinjavajući znak.Najzad, da vas podsetim na izjavu koju je akademik Matija Bećković dao 17. januara 2014. godine, a ona glasi – jedina smo država koja je u 21. veku primorala svoje građane da izađu na izbore druge države, i to one države koju ni ona sama ne priznaje, da se odreknu svoje zemlje, kako bi ih branila u tuđoj, da se odreknemo svog Ustava da bi poštovali tuđ ustav.Čestitam svima koji su uložili napor da i 18 država povuče priznanje Kosova i Metohije i nadam se da taj proces neće biti zaustavljen, ali mislim da i mi na svom putu prema EU treba da napravimo određeni predah i da preispitamo kuda nas to vodi ako u svom sastavu nije i Kosovo i Metohija.Drugo,

zašto smo uveli izmenu i dopunu Zakona o bezbednosti hrane i genetički modifikovanu hranu definisali mimo odredbi Zakona o GMO? To smo definisali To smo definisali tako što favorizujemo ili se dobronamerno odnosimo prema životinjama ili ljudima koji treba da hrane životinje sa hranom koja je od GMO, a vrlo neodgovorno prema a vrlo neodgovorno prema ljudima, jer u genetički modifikovanoj hrani za ljude ne navodimo da je za ljude.U hrani ne navodimo ni da je za ljude ni da je od GMO. U buduće u novom

a ne samo preuzimanje ovakve nebulozne definicije genetički modifikovane hrane koju ni jedan profesor srpskog jezika, da ne kažem pravnik, ne bi nikada prihvatio jer je nepotpuna i može da podrazumeva sve i svašta.Takođe, svašta.Takođe, najzad imamo problem koji se u zadnjih nekoliko dana vrlo intenzivira, a to su migracije kao organizovana invazija na Evropu: „Dolaze samo vojno sposobni muškarci, prestanite da nas lažete“. Ja sam, da ne bude nejasnoća, ovim citirao velikog prijatelja Aleksandra Vučića, gospodina Orbana, koji je to izjavio 23. februara 2020. godine.Koje poruke možemo da izvučemo iz toga, to verovatno bolje zna potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova koji je juče sa njihovim ministrom imao sastanak, koji mu je nudio pomoć za zaštitu srpskih granica,

čisto da obavestim kolegu da po redosledu govornika koji je javno dostupan dokument, moja malenkost ima pravo da govori, da troši vreme grupe.Evo,

leteći paradajzi i krastavci koji ujedaju i boranija koja napada na kuće je već preterala svake granice.Dakle, prvo ne treba plašiti naše građane.

Deklaracija to nije. Deklaracija znači da se zalažete za nešto. Zakon je nešto što je izričito. Znači, to je obavezujući pravni dokument i po zakonu, po deklaraciji, ne možete nikog da kaznite, a po zakonima možete da kaznite sve, jer, zakon je za svakog zakon. Kažeš - što ti zakon dade, niko ti ne ote. To kaže Valtazar Bogišić i to je jedno od njegovih pravila.Kaže član 2.

se zalaže da se raskinu odnosi sa EU, a ima i onih koji bi raskinuli odnose sa Rusijom, pošto je naš glavni kupac jabuka u 90% slučajeva Rusija, ja pitam one koji se zalažu za raskidanje odnosa sa Rusijom, da li misle da naši seljaci neće moći da prodaju jabuke ukoliko to učinimo?Takođe, maline, 95% proizvoda malina se izvozi u EU. Sad ja pitam, da li da se odreknem maline ako se odreknem EU ili Rusija, ako se odreknem Rusije? Zato mislim da politika koju trenutno vlast vodi, kao nezavisna suverena država, koja sarađuje sa jednima i drugima, jedina prava politika koja garantuje ekonomski napredak.Dve trećine, gospodine predsedavajući, gospođo Tomić, vi potvrdite, da li je dve trećine našeg izvoza vezano za EU? Taj Taj izvoz donosi plate, taj izvoz donosi nova radna mesta. Taj izvoz kao i onaj za Rusiju odnosi nove tehnologije, donosi zanavljanje naučnog rada itd.To je ono što pokreće državu – rad. Radom možete postići sve. Ležanjem na kauču i kritikama ne možete pomoći mnogo svojoj državi. Zato energiju treba trošiti u radu, a ne po kafićima, ne pričajući po kafanama koješta, ne odlazeći na slave srpskih domaćina za Vidovdan, što ni jedan srpski domaćin nije radio.Dakle, ukoliko se odreknemo EU u ovom trenutku koja nije idealna, mi to ne treba da činimo. Neka EU vidi šta će sama sa sobom prvo, ali mi ne treba da se odričemo u pretpristupnom periodu, gospođo Tomić, EU zato što je razlika između destinacije i puta. Mi na putu prema EU treba da pokupimo sve privilegije pretpristupnih fondova. da se odreknem 184 miliona iz IPARD fondova zato što ih daje EU našim poljoprivrednicima. Ja mislim da ne treba da se odreknemo,

više sredstava uvučemo u našu zemlju, da zanovimo ne samo administraciju, već poljoprivredu, preradu, napravimo dodatnu vrednost iz poljoprivrede, a to evropski fondovi na tom putu prema EU nude.Ja malo skeptik za Sloveniju i Hrvatsku, znajući zajednicu koja je postojala na ovim prostorima, gde su bile Slovenija i Hrvatska, koje imaju običaj da ne čuvaju tu zajednicu, već da je parazitski isisaju i da je kao praznu ljušturu je napuste.Nisam siguran da mogu stoprocentno da verujem u zajednicu u kojoj su Hrvatska, Slovenija. Mislim da

da se odreknemo Rusije i da se odreknemo Kine.Ukoliko se odreknemo EU, pitanje je koliko će kineski i ruski investitori investirati ovde, jer kada dolaze da investiraju ovde, računaju i na tržište EU, koje broji, čini mi se, nekoliko stotina, ali pet stotina miliona ljudi, koliko ja znam.Zato mislim da je politika odricanja od EU sasvim pogrešna, kao što je i pogrešna politika odricanja od Rusije i odricanja od Kine. Hvala.

Direktno pominjanje.Gospodine Rističeviću, tačno je da je preko 65% ukupne robne razmene, trgovinske razmene sa zemljama EU, ali to ne znači da smo mi zapostavili ni Rusku Federaciju, ni Narodnu Republiku Kinu. Naravno, to niste ni rekli, ali se razmena sa Ruskom Federacijom uvećava, upravo zbog toga što mi imamo stabilnu saradnju po pitanju uopšte određenih novih tehnologija, naročito sa zemljama EU.Struktura proizvoda se inače promenila. Ono što su nekada zauzimali poljoprivredni proizvodi u saradnji sa EU, sad zauzimaju, recimo, gotovi proizvodi ili poluproizvodi. To znači da smo otvorili fabrike, nova radna mesta, ali i IT sektor.Mi smo bukvalno udvostručili u protekle četiri godine izvoz koji se odnosi na IT sektor i sada ukupna razmena, kada govorimo o IT sektoru, iznosi preko milijardu evra godišnje, što znači da taj spoj između, recimo, poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke industrije i IT sektora govori o digitalizaciji našeg društva koje daje sada rezultate direktno u ekonomiji, da prelazimo iz ekonomije zasnovane na investicijama u ekonomiju zasnovanu na znanju.Zbog toga ova Vlada može da se pohvali na kraju svog mandata da je zaista uspela da zahvaljujući i evropskim integracijama i saradnjom sa Evroazijskim blokom, koji obuhvata takođe preko 300 miliona ljudi, EU preko 550 miliona ljudi, znači, uspela je da svojom odgovornom politikom bude nezamenljiv faktor uopšte kada je u pitanju trgovina iz zemalja regiona.Znači, nijedna država u regionu zapadnog Balkana ne sarađuje sa istokom i sa zapadom na ovaj način. Zbog toga imamo krajnje poštovanje, što smo potpuno otvoreni i iskreni i ono što kažemo, to i uradimo, i kada je u pitanju istok i kada je u pitanju zapad.Znate šta, kada su u pitanju kineske investicije, Evropljani svi se negde klone toga, ne vole to, ali bi svi voleli da stanu u red kada su u pitanju njihovi krediti i investicije, recimo, u energetiku ili u infrastrukturu, zato što oni imaju jedan brend koji kaže da jednostavno najbrže, najefikasnije i najbolje grade putnu infrastrukturu, železničku infrastrukturu i tu su se pokazali na tržištu kao najbolji što se tiče ulaganja.Zbog toga je uvek najbolje ići kod onih koji su najbolji. Zato kada govorimo o malim i srednjim preduzećima, to su zemlje EU, Nemačka. Kad je u pitanju infrastruktura, to je Kina. Kada je u pitanju energetika, Ruska Federacija. I zašto Srbija da ne koristi te potencijale podjednako dobro, jer to je u interesu svih nas. Hvala.

je prekidanje svakih odnosa, a drugo je prekidanje integracionih procesa. Ako ne znamo šta to znači, dovoljno je pročitati radove profesora ekonomije priznatog na prostoru bivše Jugoslavije i Slovenije, profesora Mesingera.Ali, da se vratimo na suštinu pitanja. Ja bih molio predstavnike vladajuće većine i predstavnike Vlade da objasne i meni, ali i građanima Srbije, pre svega, šta znači pravno obavezujući sporazum sa Kosovom

ujedaju.Gospođo Tomić, pravno obavezujući dokument sa Kosovom i Metohijom ne postoji. On postoji u glavi Vuka Jeremića, postoji u glavi Vojislava Koštunice, postoji u glavi Borisa Tadića, koji su radi opstanka na vlasti dopustili 2008. godine da Kosovo proglasi nezavisnost a da prstom nisu mrdnuli. Prstom jednim nisu mrdnuli, kao što ni za vreme martovskog pogroma 2004. godine prstom nisu mrdnuli, ni malim prstom nisu mrdnuli dok su se palile desetine srpskih crkava i manastira, dok je srpski narod potpuno nezaštićen spašavao glavu, a neki nisu uspeli ni to. Prstom nisu mrdnuli.Jesu mrdnuli 2001-2002. godine kada su amnestirali 2108 albanskih terorista, među njima pojedinačno Kurtija, među njima Fljoru Brovinu, ili kako se zove, taj albanski mi ide teško, to Jeremiću ide malo bolje, braća Mazreku, koja su optužena za spaljivanje Srba u Klečki, dakle, 2108 albanskih terorista su, gospođo Tomić, pustili ovi Koštunicini, pri tome su pustili teroriste. Martovski pogrom, da bi sebi sačuvali obraz, oni su dopustili da grupa huligana zapali dve džamije da bi ispali loši koliko su Albanci. Eto, Albanci spalili na desetine srpskih crkava i manastira i onda je grupa huligana, glupaka, uz dopuštenje tadašnje vlasti, uradila taj vandalski čin u Nišu i u Beogradu, što je gurnulo fleku na obraz Srba.Ništa oni nisu uradili, a sada pričaju o pravno obavezujućem dokumentu. Pravno obavezujući dokument je bilo ono što su Jeremić, Borko Stefanović radili u američkoj ambasadi i rekli ako Boris Tadić bude izabran nećemo preći crvene linije koje budu dale SAD. To je u beleškama, to je Vikiliks objavio. Znači, ništa ja ne izmišljam. Sve može da se nađe. Da su tražili da zanove vlast Borisu Tadiću u zamenu za to da će oni sa tom kosovskom nezavisnošću moći da prođu itd, i neće prelaziti crvene linije, ali samo ukoliko kosovski Albanci odlože svoje proglašenje dok Boris Tadić ne bude izabran, da Tomislav Nikolić ne bi bio izabran i sprečio nezavisno Kosovo. Aleksandra Tomić. **Aleksandra Tomić** Radi pune informacije, znači, pravno obavezujući dokument pokazuje upravo to da albanska strana nikada određene tačke sporazuma nije ni ni sprovela, niti poštovala. I kada čujete evropske zvaničnike, vi imate prilike da čujete da oni sami kažu da taj dokument u stvari i nije bio obavezujući, ali je obavezujući bio u vreme

koje je neko potpisao.Kako objašnjavate da sa jedne međunarodne organizacije pregovori prelaze u drugu međunarodnu organizaciju? Na kraju krajeva, gospodine danas je najčudnije što vi imate promene u albanskim strankama na vlasti, sada dolazi za premijera gospodin Kurti, koga Vuk Jeremić naziva najvećim intelektualcem na KiM i koji treba suštinski da vode pregovore Beograda i Prištine.Znači, to su obavezujući podaci, i dokumenta, i ugovori o kojima danas možemo da razgovaramo zato što su to posledica one politike do 2012. godine koju su vodili oni koji sada nama ovde sole pamet. Hvala.

lepo.Zaista nisam stručnjak za politiku, osim agrarne, ali za ovu politiku nisam stručnjak i ne znam iz čega su proizišle međunarodne obaveze za potpisivanje novih dokumenata. dokumenata. Ako su i bili potpisani, za sve što je bilo potpisano, a za koje su predstavnici ove skupštinske većine na izborima 2012. godine izjavljivali i obećavali da će ih apriori poništi. Prema tome, ili je bilo lažno predizborno obećanje, ili nisu poznavali materiju kada su davali takvo obećanje.Nadam u narednom periodu neće biti lažno obećanje, da će se za poljoprivredu izdvajati, ne samo 5%, kao minimum, nego i po 1% godišnje dok se ne dostigne 10%.To je obećano za izbore 2012. godine, a danas je 2020. godina i imamo oštećenje poljoprivrednika u ovom periodu za 103 milijarde, ako primenimo način kako je to obračunao vrhovni državni revizor za period od 2012. do 2018. godine, na osnovu završnih računa Republike Srbije koji su ovde usvojeni u paketu od 2002. do 2018. bez ikakvih primedbi, uključujući i sve primedbe koje smo ove četiri godine slušali za bivši režim, a njihove završne račune smo usvojili bez pogovora. Hvala.

Značim, sem što su obezbedili mišljenje Međunarodnog suda pravde u korist Albanaca, gde su sedele isključivo sudije iz čijih zemalja su dolazila priznanja te divne države Kosovo, to znači da je Vuk Jeremić znao kakav će odgovor dobiti, sem toga što su izdejstvovali povoljno mišljenje za Hašima Tačija, oni su u stvari premestili pregovore, kako vi kažete, a ja se slažem sa vama, i ja sam to pročitao, iz UN u EU. Time Time su iz pregovaračkog procesa eliminisali, koga? Eliminisali su Rusiju i Kinu.Sada tamo neki leteći paradajz koji se zalaže za saradnju sa Rusijom i Kinom nema snage da osudi one na čijoj je listi izabran zato što su iz pregovaračkog procesa eliminisali Rusiju i Kinu, a verovatno sa ciljem da pomognu Srbiji. Verovatno je cilj bio da pomognu nezavisnoj divljoj državi Kosovo koju su Albanci proglasili po savetu Vuka Jeremića, Borka Stefanović, Đilasa, Borisa Tadića. Tri dana posle izbora Tadića, kada je Tadić zbog nezadovoljnog naroda, koji se zbog toga okupio na ulicama, pobegao u Rumuniju. Toga se svi sećamo.Ukoliko

po prvi put imamo suficit u trgovini, kada bi ne daj Bože eliminisali tržišta Rusije i Kine, mi bi narušili kompaktnost naše ekonomske politike i onda ne bi imali investicije, ni oni koji preko nas žele da dođu do Rusije i Kine i obrnuto, da iz Kine i Rusije, preko nas, dođu na CEFTA veće tržište i na tržište EU.U ovom trenutku, gospodine Marinkoviću, mi imamo tržište od milijardu ljudi sa kojima gotovo imamo bescarinske aranžmane i naša šansa je u tome. Male države mogu da opstanu samo

**Miljan Damjanović** Gospodine predsedavajući, zaista posle ovakve divne diskusije i replika poslanika vladajuće većine, gospođe Tomić i Marijana Rističevića, po principu – ja tebi vojvodo, ti meni serdare, postavlja se pitanje da li mi ostali uopšte treba da govorimo i da li je ovom parlamentu opozicija potrebna? Ukoliko već imaju nerazjašnjenih računa, mislim da bi trebalo organizovati posebnu sednicu za poslanike vladajuće većine ili pozvati na primer temu, gospodina Zukorlića i gospodina Vukadinovića, ko je pravi predstavnik nacionalnih manjina.

što je nama potrebno, naravno, ovakav vid sporazuma je i potreban, a prvi zbog činjenice da Srbija i Azerbejdžan nemaju nikakvih otvorenih pitanja, međusobno se podržavaju po očuvanju teritorijalnog integriteta i celovitosti. Ono što je za nas srpske radikale veoma bitno to je da je Azerbejdžan država koja nije priznala terorističku, lažnu, kako god hoćete, državu Kosovo i koja je učinila i korak dalje, a to je da su glasali protiv prijema tzv. države Kosovo u Interpol.Ono što takođe vrlo značajno jeste da mi ovakvu državu treba da gledamo kao zaista ozbiljnog ekonomskog partnera, ne strateškog. Nama je potrebno da strateški partner bude Kina, da se u potpunosti integrišemo sa Ruskom Federacijom, ali ovakvi sporazumi sa ovakvim državama, koja u prethodnim godinama ima pozitivan ekonomski rast, su nam i te kako potrebni, pogotovo ako se ima u vidu da je ovo država koja je među prvih 20 zemalja u svetu po dokazanim rezervama nafte.Kada govorimo o sporazumima poput ovog, postavlja se pitanje zašto onda naša država Srbija, zašto naša Vlada, zašto ovaj režim upada sam sebi u usta? Sa jedne strane imamo sporazume koji su i te kako dobri za ovu zemlju, a sa druge strane moramo da postavimo pitanje – šta ćemo u kojima imamo samo obaveze, a nemamo nikakvih prava, kao što je CEFTA?Evo koliko je već vremena prošlo, a takse terorističke države Kosovo prema Srbiji su i dalje na snazi. Obećanje sadašnjeg predsednika Vlade, kada su to uradili, bilo je da će tužiti odmah po tome, a najkasnije u roku od tri meseca, ali to se nije desilo.Evo prošlo je ako se ne varam preko godinu dana, godinu i po dana će sada skoro i naravno po tom pitanju Srbija ništa ne radi, kao da je to u našem interesu i izjave koje dobijamo od predstavnika režima u najblažoj formi reči jesu sumanute. Sa jedne strane mi danas imamo radosnu vest da je još jedna država povukla priznanje tzv. nezavisnog Kosova. Najavljeno je čak da će u narednih nekoliko dana biti sigurno još jedna.Ukoliko se ne varam, time u UN je sada veći broj onih država koje priznaju celovitost i teritorijalni integritet Republike Srbije, a ne one koje se zalažu za za tzv. nezavisno Kosovo, ali se onda postavlja pitanje kako je moguće da kažemo – znate, mi se zalažemo samo za mir, pa makar nam u prevodu rečeno, budu otimali i deo po deo teritorije.Takva je bila poslednja izjava predsednika države nakon razgovora sa američkim predstavnicima, gde je rečeno da, eto dobro je da su nas saslušali, saslušali su naše probleme, ali mi se ne slažemo oko tog pitanja, ali evo unapred da kažemo mi ne želimo nikakve sukobe.Kakvu mi poruku šaljemo suprotnoj strani koja je upravo ratom otela našu teritoriju i trenutno je ta teritorija pod okupacijom? Da li će se desiti da se to na mala vrata završi i da nam se onda desi kao godinama kasnije, da niko više iz vladajućeg režima, baš kao što ne spominje Republiku Srpsku Krajinu, neće pominjati ni KiM?Da li je za osam godina vladavine SNS pred bilo kojim međunarodnim institucijama pokrenuto pitanje Republike Srpske Krajine? Da li je pokrenuto pitanje te okupirane teritorije? Zašto se i dalje ponašamo i povlačimo u defanzivu kada je u pitanju naš narod koji je proteran sa tih teritorija, jedan veliki broj, nažalost likvidiran na najmonstruozniji način? Koje su to sile gde ćemo poput ovog današnjeg, gde pravimo ekonomskog partnera, buduća Vlada Republike Srbije zauzeti kurs prema strateškim partnerima?Da li su to partneri koji žele da i na ekonomskim pitanjima sarađuju na na osnovama koje su pozitivne za obe strane potpisnice, ili ćemo sarađivati kako kažete, a to nije saradnja tako što će jedna strana imati veliku dobit, a druga strana, odnosno nažalost Srbija, veliki gubitak?Koji su to zvanični pokazatelji kada govorimo o ekonomiji i saradnji, a govorimo o zvaničnim podacima na kraju 2018. kada je u pitanju spoljnotrgovinska robna razmena? Da li smo mi bili u suficitu ili deficitu?Prema podacima Vlade Republike Srbije, kaže se da je pokrivenost uvoza izvozom bila 74,3% i manja je nego 2017. godine. Da li mi treba da budemo zadovoljni što imamo mnogo veći uvoz od izvoza? Odakle dolazi taj uvoz? Ja razumem da mi uvozimo mango i banane, ne mogu da razumem da je država slepa pred činjenicom da se u poljoprivredu ulaže nedovoljno kako bi naši poljoprivrednici, seljaci bili konkurentni na našem tržištu, jer oni nisu sada u mogućnosti ni na našem tržištu da budu konkurentni kamoli na tržištima EU.Pompa se digla kada je Ruska Federacija pozvala Srbiju da uđe u Evroazijsku ekonomsku uniju i tu smo imali na prečac neke informacije gde je Srbija konačno rešila da potpiše Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske ekonomske unije, 25. oktobra prošle godine. Tada je rečeno od predstavnika našeg režima da taj sporazum nije u suprotnosti sa evropskom politikom Srbije, zapravo izjavila je Ana Brnabić i tada je rekla da je to ekonomski, a ne politički sporazum i da je on komplementaran sa evropskom politikom Srbije.Prvo, kao prvo, mi tada nažalost nismo postali članica ovog saveza,

kada pokušavate da ih obmanjujete pričama o tome da je saradnja sa EU uspešna za Srbiju, građani Srbije, poljoprivrednici, privrednici, industrijalci, preduzetnici, treba da znaju da sporazum koji imao za određene artikle i proizvode sa Evroazijskom ekonomskom unijom su identične kao sa bratskom Ruskom Federacijom, a to je da su bez carine.Tu je jedina mogućnost da ukoliko država ozbiljnom politikom, petogodišnjim planovima za početak, strategijom razvoja privrede može biti konkuretna i na taj način, ako se već deklarativno zalažete nadam se svi, za obnovu sele, kako se kaže, očuvanje sela i povratka ljudi na selo, onda je potrebno i dati podršku zakonsku, proceduralnu i direktnu.Ovim sporazumom tada, koji je Ana Brnabić potpisala tada je samo povećanja kvota za izvoz robe za koju važe ograničenja i šire zonu slobodne trgovine na Jermeniju i Kirgistan. Znači, samo je povećanja kvota.Ono drugo što nam je bitno jeste da pored toga što smo čuli

istakla da Srbija može sklopiti sporazume sa drugim zemljama i organizacijama pre pristupanja EU, međutim, da ovi sporazumi morajau da se povinuju obavezama koje je Srbija preuzela na osnovu Sporazuma o stabilizaciji, pridruživanju između EU i Srbije, te se procenjuje od slučaja do slučaja.U

bezcarinsku mogućnost izvoza i gde možemo biti konkurentni, na dan svog pristupanja EU.Sada, šta je bilo interesantno čuti. Doktor Marijan Rističević

Italiju, otećemo im novac. Verovatno bi prevarili i Veliku Britaniju, ali sada nismo u mogućnosti, jer su se oni na vreme spasili i pobegli sa broda koji tone.Zaista, očekujem da u narednom mandatu akademik Rističević u najmanju ruku bude ministar spoljnih poslova, jer ovakvom politikom građanima Srbije može da se obeća da će sedeti kući i da neće morati da rade ništa. Ali tu je jedan mali problem, akademik Rističević nije slušao Emanuela Makrona koji je rekao da u narednom periodu i ne tako bliskoj budućnosti neće biti proširenja EU i da najveća članica, najveći predstavnici, najveće zemlje EU treba da se iznutra restruktuiraju i verovatno će se oni tako restruktuirati, po nalogu akademika Rističevića, da velike zemlje svoje povlastice, svoja ovlašćenja prebace na prvo, zemlje koje tek trebaju da pristupe, da im daju sve, zatim pristupe i biće vodeće sile Srbija i Bugarska. Verovatno Hrvatska neće pošto sa njima imamo neprijateljske odnose.To je najbolja stvar koju smo danas mogli da čujemo, a onda su u replikama sa svojim koalicionim partnerom iznosili podatke kakve sve uspehe možemo i dalje da dobijamo dobijamo povodom ovakve ekonomske politike koju vodimo.Ja zaista verujem da će posle današnjeg tog izlaganja i ekonomskog koncepta koji ste izneli, da gospodin Aleksandar Vučić sigurno će uzeti taj koncept za predizbornu kampanju i u narednom periodu, u narednoj Vladi ukoliko bude bio, onda će tim konceptom stvoriti stvarno zlatno doba. Do danas smo bili na putu za zlatno doba, ali današnjim konceptom ja verujem da će budući predsednik Vlade od gospodina akademika, gospodina Rističevića, tražiti da napiše ekspoze za budućeg predsednika Vlade i verovatno će to biti od uvođenja višestranačja da se prvi put desilo da 250 poslanika glasaju za. Jer, pazite ukoliko ja kao otac dvoje dece, čekam hvala Bogu treće, ukoliko se ovo ispuni ja ću morati i četvrto i peto, jer živeti u takvoj onda zemlji blagostanja biće pravo uživanje. Moram priznati da se nikada više neću baviti politikom i na kojoj god listi gospodin akademik Rističević bio, kao 2000. godine do danas, pošto je bio na raznim listama, ja ću pratiti samo gde je on, da bi zaokružio zbog ekonomskog koncepta koji smo danas čuli.Prevariti EU na ovaj način, ovo me podseća na film „Pljačka Trećeg rajha“. Ja da sam gledao taj film, ja bih pomislio da je akademik Rističević tu bio glavni glumac. Oni su uspeli da opljačkaju Berlin, pobede u Drugom svetskom ratu, a vi ste uspeli danas da rasturite u komade EU i ja zaista očekujem da će Srbija put blagostanja današnjim konceptom krenuti.Ono što je dalje bilo vrlo interesantno, a to je da, kada govorite o putu ka EU i kažete – ne, mi ćemo, mi ne treba da se odričemo nego da ih koristimo, verovatno mislite da ih koristimo i po principu kako oni nama otvoreno prete oduzimanjem Kosova i Metohije, kako od nas insistiraju da preuzmemo i primimo u državi jedan broj migranata, verovatno isto tako smatrate da je ovaj put pravi put kada nam se mešaju unutrašnja pitanja države poput baš ovih izbora i onih koji danas nisu ovde da nam određuju izborne zakone i da nam objasne šta je demokratija, na sve to šalju neke bivše poslanike i time dokazuju i pokazuju da smo za njih minorni, da moramo biti ponizni, jer ako ne sednemo sa njima mi nismo dovoljno pametni da ovde donosimo ispravne zakone.Vidite, tu se mi srpski radikali sa vama ne slažemo i za razliku od vas i vama sličnih, mi ne sedamo sa onima koji su nas na taj način isto tako bezuslovno bombardovali kao što su nam sada slali i pokušavali da nam objasne da treba sesti sa nekakvim Jeremićima, Đilasima, ili ne znam kako se sve zovu, koji pobogu bojkotuju ove izbore.Što se mene tiče, ne da treba da ih bojkotuju, oni ne treba više da se bave politikom. Oni su imali dovoljno godina i bili su u vlasti, videli smo koliko su znali i umeli. Za razliku od vašeg ekonomskog koncepta, njihovom ekonomskom konceptu će se na nažalost prepričavati još sto godina. Uništili su sve fabrike, uništili su bankarski sistem, nema šta nisu uništili. Jednostavno, moramo za neke stvari da budemo ozbiljniji i da ovom parlamentu vratimo ono što je potrebno, da se ovde razgovara, da se ovde nedvosmisleno donose zakoni i da i ukoliko imamo probleme, rešavamo ih ovde ovde svih zajedno. Hvala. Zahvaljujem.Gospodine predsedavajući, dopustili ste mali više ličnog obraćanja. Ja nisam ni akademik, nisam ni doktor, niti sam tvrdio, a ovo je prvi put da me neko tako nazove. Možda, gospodine Martinoviću, za neke bez obzira što nemam diplomu, ja jesam doktor nauka. Ja nudim da se moje znanje uporedi

Ne znam šta vi pomislite gospodine predsedavajući?Ali, po pitanju EU, ja nisam rekao da ćemo da varamo EU, već ćemo koristiti sva sredstva koja EU pruža u predpristupnom periodu i da je razlika između puta i destinacije, a neću ja odlučivati da li će Srbija ući u EU, već će to odlučivati svi građani Republike Srbije, pa i ja ukoliko u tom trenutku budem živ.Znači, normalno je da bude neki referendum i da se građani na kraju tog puta opredele da li jesu ili nisu za EU. U ovom trenutku nama tržište EU treba i to sam govorio i zbog Rusije i zbog Kine, da bi ruski i kineske investicije dolazile u našu zemlju računajući na to tržište od preko 500 miliona stanovnika, je li tako gospođo Tomić, o tome sam govori. Govorio sam da treba da iskoristimo svaku paru, a da sam po pitanju EU malo skeptik zato što su Slovenija i Hrvatska, republike, odnosno države bivše Republike koje su sklone razbijanju složenih državnih zajednica, što je bio slučaj sa SFRJ. Znači, ne varamo EU, koristimo njihovo tržište, jer naša pozicija sadašnja to omogućava, kao što nećemo da se odreknemo Rusije i Kine, nećemo se odreći ni EU, ni CEFTA tržišta, o tome sam govorio.Na kraju, ja u mojoj izbornoj jedinici uvek dobijem preko 20% i neću više da repliciram nekome ko jedva dobaci do 1%, 2%. Niti sam akademik, niti sam doktor nauka, a brate nisam ni pacijent. Hvala.

i ja bi to razumeo nadam se na najbolji način, pogotovo što u intonaciji kolege Damjanovića nisam osetio ništa negativno.Dakle, jasno je ko je pravi predstavnik nacionalnih zajednica i nacionalnih manjina, a svakako da to nije baš uljudno ni proveravati. Međutim, za mene je značajnije ko na pravi način prezentira nacionalne zajednice u ovoj zemlji. Četiri godine mog zastupanja ovde i drugog kolege iz Stranke pravde i pomirenja je to nesporno potvrdilo i zato svi onih 30% pripadnika nacionalnih zajednica i manjina u ovoj zemlji koji imaju svoje predstavnike ili nemaju, mogli su se uveriti u autentičnost našeg zastupanja interesa svih pripadnika nacionalnih manjina, ali isto tako i svih građana. Zapravo, naše zastupanje nacionalnih manjina nije iz ugla same nacionalne manjine. Mi pripadamo onom uverenju gde je moguće, verujemo da je moguće istu političku platformu napraviti, zastupati, koja neće biti antagonizirana između nacionalnih manjina i nacionalne većine. Zato što je pravo pravo, pravda je pravda, istina ideja pomirenja je ta koja bi trebala da prevaziđe ono do sada.Sada, ja se nadam da će i srpski radikali, s obzirom da radikalizam nije politička ideologija, već metodologija i još više metodika, da će zapravo nakon 30 godina ovog veoma bogatog političkog iskustva sa raznim tačkama zaokreta i rizika otvoriti jednu novu stranicu prema nacionalnim manjinama, a posebno prema Bošnjacima što bi sigurno predstavljao novi kvalitet i u ovoj Narodnoj skupštini, ali isto tako u celokupnim međunacionalnim odnosima. Hvala.

suštini možemo, on može da bude na listi mojoj na primer kao kandidat i ja bih mogao da budem na njegovoj listi, iako je njegova lista manjinska, razlika se neće desiti ni jednoj ni drugoj jer postoje političke razlike među nama, ali postoje naravno i stvari u kojima se slažemo, s tim što ja ne mogu da pređem preko toga što on podržava, doduše sa distance, ali podržava aktuelnu vlast, a ja konstruktivno, ali kritikujem i to ozbiljno kritikujem aktuelnu vlast.Međutim, ono što je nesporno, to je da se prethodni predsedavajući, sada je naravno promenjen, ogrešio ozbiljno i o dobre običaje i o Poslovnik, nije mi dao repliku da odgovorim na direktne i indirektne prozivke nekih poslanika, a mnogo je važnije zapravo za temu i današnje sednice, a i rada ove Skupštine. Pošto se neozbiljno i neodgovorno poteže priča ne samo o evrointegracijama, nego i o priznanju Kosova i politici kosovskoj generalno, koristi se uvek prilika da se optuže neki prethodnici, na jedan način koji mene lično ne tangira, ali prosto mislim da nije pravedno, nije pošteno optuživati nekog jer se u njegovo vreme nešto desilo. Neki su sigurno odgovorni, ali ne možete optuživati. Kaže – Vojislav Koštunica i Boris Tadić, za njihovo vreme Kosovo je proglasilo nezavisnost. Pa, za vreme vlasti vaše, odnosno nekih prethodnih vlasti je Kosovo odvojeno od Srbije, okupirano, zaposednuto, pa ja nikada nisam kritikovao zbog toga tadašnju vlast i Slobodana Miloševića, kao što ovde sad neko pokušava da kritikuje Vuka Jeremića, Vojislava Koštunicu ili Borisa Tadića. Gledamo šta je ko učinio, koliko je ko mogao da spreči. Ili kneza Lazara što je izgubio Kosovsku bitku, ako je uopšte izgubio. Zapravo nije ni izgubio, bilo je više nerešeno, ali svejedno.Dakle, hoću da kažem da nije korektno, da bi se afirmisala svoja svoja pozicija, svo drvlje i kamenje svaljivati na prethodnike, nego bolje pogledajmo šta smo mi ili šta ste vi, šta je aktuelna vlast učinila po tom pitanju, a nije učinila mnogo, rekao bih, ni kada je reč o politici i Kosovu, niti kad je reč o ekonomskim pitanjima. Hvala. Reč ima narodni poslanik, pravo na repliku, Miljan Damjanović, zatim Muamer Zukorlić. Izvolite. **Miljan nisam zaista ništa uvredljivo mislio kada sam za gospodina Rističevića iskoristio termin akademik. Svestan sam da, naravno, nije član Srpske akademije nauka i umetnosti, ali sam prosto napravio paralelu zbog onoga što je iznosio sa ekonomskog aspekta, da je to zaista nivo jednog akademika. Mislim da apsolutno tu ne treba da bude sporno. Možda sam ja bio dosta uverljiv za jedan broj kolega, pa je on to prihvatio na jedan negativan način, ali ja sam zaista to izneo zbog onoga kada bi to bilo uspešno, rekao šta bi bili rezultati takve ekonomske politike.Ali, sa druge stane bih, pošto mi je replicirajući akademik Rističević rekao da on u svojoj izbornoj jedinici uzima, osvaja, kako god, 20% glasova, ja onda verujem da će akademik Rističević izaći na ove izbore samostalno, jer je Srbija jedna izborna jedinica. Sada verujući zbog toga što je akademik Rističević mlad poslanik i političar i tek je nešto više od 25 godina u parlamentu, da li je prosto zaboravio ili nije učestvovao u promenama zakona, ali izborna jedinica je jedna Srbija, a biračko mesto je potpuno nešto drugo. Tako da, trebalo bi možda raspravljati oko toga da li je misleći na to mislio da on nosi 20% na svom biračkom mestu.Samo da da odgovorim i gospodinu Vukadinoviću. Nije knez Lazar niti izgubio bitku, niti je bilo nerešeno, nego je srpska vojska tada pobedila. Pravo na repliku, narodni poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite. **Muamer Zukorlić** Upravo izjavom kolega Vukadinović potvrđuje da je, evo, nakon doduše četiri godine, prepoznao autentičnost mog političkog nastupa ovoj Skupštini, a pre svega zastupanje nacionalnih zajednica nacionalnih manjina. Doduše, mnogo bi mu možda politički bilo profitabilnije da je to prepoznao na početku mandata, pa da se mom političkom taboru priključio, nego što je lutao sa pogrešnim partnerima. Ne znam sada da li imamo vremena išta popraviti od tih promašaja.Međutim, ono što je sigurno, dakle, kroz četiri godine mogao je zapaziti još nešto drugo, da na mom političkom autentičnom eksperimentu pokazalo da ne postoji općenito, ali i u ovoj Skupštini crno-bela tehnika - samo vlast ili samo opozicija, da je moguće biti partner vladajuće većine, ali isto tako imati svoj autentičan politički diskurs, imati svoj lični kredibilitet, imati svoj stav, složiti se sa svim onim što jeste da se složimo i podržati sve ono što treba podržati, ali isto tako u određenim momentima kada imate drugačije političko mišljenje izraziti to drugačije političko mišljenje, glasati za određene zakone, za određene zakone ne glasati, a opet ne ugroziti to partnerstvo.Dakle, ja sam ponosan zbog, pre svega, sopstvenog stava i stava moje stranke na taj način, ali isto tako i što sam sa druge strane, od strane vladajuće većine imao razumevanje za jedan takav kurs. ovo je moj prvi mandat i to je bio početak, a siguran sam da još mnogo možemo učiniti na razvoju široke lepeze međusobne i tolerancije i razumevanja političke, ali isto tako i nacionalno-etničke različitosti u ovom parlamentu i u ovoj zemlji. Hvala. Zahvaljujem.Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite. politički, ne samo tokom ove četiri godine, nego u mnogo dužem periodu. Možda bi se i vama moglo prebaciti da ste lutali. Ja mislim da ste sada na boljem kursu nego što ste bili. Bilo je i u vašoj politici radikalizma, rekao bih preteranog, da li mladalačkog ili ne, svejedno, ali podržavam i pozdravljam ne to što podržavate vlast, ali podržavam ovu konstruktivnu i državotvornu poziciju koju sada u poslednje vreme zaista ovde tokom ovog mandata zastupate.

kolega Damjanović, naravno, sada možemo mi, ili bolje istoričari nego mi ovde citirati šta je bilo, da li je knez Lazar izgubio ili je bilo nerešeno ili je pobedila srpska vojska. U svakom slučaju, ni to nije baš jednostavno. Znamo kako je teško danas neke stvari razlučiti šta su i kako su, a kamoli pre više vekova. Ali, ono što je bila poenta mog izlaganja i mislim da to ni on neće osporiti, jeste da ne možemo ishod neki prebacivati automatski nekome ko je u tom trenutku bio vlast. Možemo suditi o konkretnim potezima, ispravnim ili pogrešnim.Tako da, kao što nećemo knezu Lazaru prebacivati ishod Kosovske bitke, kakav god bio, niti automatski vlasti ili Slobodanu Miloševiću bombardovanje, što inače mnogi čine ili jedan dobar deo javnosti čini ili je činio, pogotovo ova vlast posle 2000. godine, pa je kriv za sve tako što je izgubio Kosovo. To sam čuo mnogo puta od kolega, od medija, od novinara i od političara – Milošević je izgubio Kosovo. Priznajte vi, jer je Milošević izgubio Kosovo. Sto puta su to rekli. Ja to nikada nisam na taj način shvatao. Ali, isto tako, onda nemojte ni vi kada vam odgovara da kažete – Tadić i Koštunica su izgubili Kosovo, da je bio Vučić ne bi se nikada to desilo. Pa, ne znamo šta bi se desilo. Uostalom, Vučić je bio u Vladi 2000. godine, odnosno 1999. godine kada je zaposednuto, okupirano ili već koju reč želite upotrebiti – zauzeto Kosovo. Pa, opet ne mislim da je zbog te činjenice kriva ta vlast. Kriva je zbog nekih drugih stvari i zato sam je kritikovao.Toliko, da ne bude da prelazim više nego što je pristojno, dva minuta. Pravo na repliku, narodni poslanik Muamer Zukorlić. **Muamer Zukorlić** Moj navodni politički radikalizam, kolega Vukadinoviću, mogli ste videti u dva slučaja. Jedan je bio od 2007. godine pa nadalje, kada je vaš politički saputnik, tadašnji predsednik Vlade Vojislav Koštunica na muslimane u Sandžaku i na njihovu islamsku zajednicu poslao razne policijske snage sa batinama, čizmama da nam otimaju džamije, da nam otimaju imovinu islamske zajednice. Ako ste tada očekivali od mene da vam odgovorim sa maslinovom grančicom i golubom u ruci, mislim da je bilo očekivanje nerealno. Tada smo definitivno odgovorili onako kako je bilo adekvatno, branili smo džamije, branili smo imovinu islamske zajednice, dostojanstvo, pravo te zajednice koje je bilo garantovano Ustavom ove zemlje i zakonima koji nam garantuju ravnopravnost svih građana i koji državu obavezuju da nas zaštiti onda kada smo ugroženi, a ne da se njeni mehanizmi upotrebe protiv nje.Druga, istina lažna, slika našeg radikalizma je zapravo bilo ono što ste mogli čitati i gledati u medijima koji su nas satanizirali i predstavljali iz Sandžaka ovde prema Beogradu. Jedan od mojih motiva dolaska u ovu Narodnu skupštinu je bio upravo to, jer sam shvatio da slika o meni, mom radu, mom delovanju, mojim opštim, ali i političkim stavovima ne dolazi autentično iz Sandžaka do Beograda i zato sam kazao – odoh u Beograd, odoh u Narodnu skupštinu, odoh pred medije da ja sebe predstavim, moj narod, moju kulturu, moju veru, moju političku misao. E, sada ste evo bili u prilici da me upoznate iz prve ruke, bez toga da da određeni mediji ili moji politički predstavnici kreiraju sliku o meni. Hvala.

Gospođo predsedavajuća, mi smo ovde gledali i vi, uostalom, ste bili svedok mnogo puta kako predstavnici iste poslaničke grupe i svakako iste većine jedni druge taguju, kako bi rekli mladi, pozivaju se da se potvrde njihove reči i onda dobijaju replike, hvaleći se uzajamno i hvaleći zajedno politiku aktuelne vlasti.Ja i gospodin Zukorlić definitivno nismo istomišljenici, ali, evo, neću se više javljati po ovom osnovu, dakle, mislim da smo se razumeli, ja ne sporim da je on autentični predstavnik dela bošnjačke zajednice u Republici Srbiji i mislim da je on dobro, uostalom, ako se njegovi birači sa tim slažu, ja tu onda nemam nikakvih primedbi.Što se tiče toga, radikalizma, često mediji stvarno tu zakuvaju stvari i umeju da predstave u interesu onih koji daju naloge. Ali on se sam pozvao na situaciju 2007. godine kada je Vlada Vojislava Koštunice, kaže, otimala hramove itd. Ja mislim da je to pomalo pojednostavljena slika. Bilo je reči o sukobu unutar, ja ne mogu sada da ulazim u te detalje, on to svakako zna bolje, ali mislim da je reč bila o sukobu unutar islamske verske zajednice, gde je on bio jedna strana, bila je i druga strana. Ono što svakako znam da je ta Vlada, koju sam ja i te kako i kritikovao i nisam se slagao sa nekim delovima njihove politike, ali vodila jednu razumnu, odgovornu državotvornu politiku i kad je reč o nacionalnim manjinama i kad je reč o odnosu prema opoziciji.Podsetio bih kolege iz vladajuće većine da su tada lideri dve najveće opozicione stranke upravo u vreme tog mnogo puta kritikovanog i pljuvanog Koštunice predsedavali sa dva glavna odbora, dva glavna skupštinska odbora, Administrativnog odbora i Odbora za bezbednost i odbranu, ako se ne varam. Dakle, Dakle, ko su oni bili, to nije birao Vojislav Koštunica, bili su Tomislav Nikolić, ako se ne varam, i Dragan Šutanovac, ali lideri dve najveće opozicione stranke su predsedavali sa dva glavna skupštinska odbora.Da li možete da zamislite i danas takvu situaciju, poštovane kolege?

Bošnjaka sam ja predstavnik, ali ako je hteo biti korektan, to je sigurno većinski deo, što je dokazano mnogo puta. A ja neću nikada sigurno sebi dati za pravo da vagam kog dela vlaških zajednica je kolega Vukadinović predstavnik, jer to nije uljudno sa moje strane.Što se tiče analize vezano za nasilje prema islamskoj zajednici 2007. godine, takođe ne mogu prihvatiti kao korektnu tvrdnju koja je još tada od strane tih vlasti lansirana, svađaju se dve pa smo se mi umešali, istina, umešali se da pomognu svojoj strani, koju su oni veštački i proizveli, ali uz uvažavanje celokupne osetljivosti uvek kada su u pitanju verske teme, pogotovo vezane za važna pitanja te vere. Ali, neću izbeći da ne pomenem, samo paralele radi, ono što se sada dešava u Crnoj Gori. kako bi bilo da neko kaže – e, znate, tamo postoje dve strane, pa sada vlasti Crne Gore arbitriraju između te dve strane, arbitriraju kako arbitriraju. Dakle, savršeno je jasno šta se desilo 2007. godine.Dakle, ta vlast se drznula po onim ultranacionalističkim, ekstremnim i nepravnim metodama da pravi sebi islamsku zajednicu, nije joj se sviđala tradicionalna, prava, postojeća, koja ima svu svoju infrastrukturu, već je htela svoje politike praviti neku vrstu kvazisrpske islamske zajednice zapravo sve ono što posle toga mi imamo je posledica toga. To je jedan neuspeo projekat koji je napravio velike probleme među muslimanima uopšteno, a posebno među Bošnjacima u Sandžaku i trebalo bi definitivno iz toga izvući pouku i svakako da bi trebalo i da ova vlast počisti ostatke i posledice takvih promašaja i takvih grešaka, kako u budućnosti više nikada ne bi bili u poziciji da se jedna vlast drzne da napravi takve greške i takve probleme.

pogotovo što vi svakako bolje znate, iako ste zainteresovana strana, kakva je situacija bila tada ili sada u islamskoj verskoj zajednici. Ali, ne bih ni reagovao, uključujući i ovu pošalicu na na račun Vlaha, da nije bilo ove asocijacije, rekao bih pogrešne i pomalo tendenciozne, na situaciju u Crnoj

dok je bila vladajuća većina i ovde u parlamentu i inače u javnom životu, to je valjda jedina vlast koja nije imala većinu u medijima i nije imala dominantan tretman u medijima od svih vlasti i od 90-ih godina i 2000-ih godina do danas. Dakle, da je baš imala takvu snagu i interes da nešto previše mešetari unutar islamske mesne zajednice, iako dozvoljavam dozvoljavam da su pravili greške, dozvoljavam da je tu bilo nekih grešaka.Ali, gospodine Zukorliću, vaši stavovi tada zaista su bili, hajde da kažem, radikalni, da ne kažem neku drugačiju reč, i bili su vrlo slični onome što danas govori gospodin Ugljanin, vrlo slični onome što govori gospodin Ugljanin, ponekad čak i radikalniji. Pa šta biste vi rekli sada, iz vašeg iskustva, iz sadašnje svoje pozicije, kako bi vlast trebalo da reaguje, čak i ova sadašnja vlast, i to je takođe nešto što zameram ovoj sadašnjoj vlasti, izjave gospodina Ugljanina. Nije ovo sada rekla-kazala, nije iz treće ruke, ja govorim o tome što sam čuo lično svojim ušima, i to predstavnicima u ovim razgovorima, u ovom dijalogu šta je ili gospodin Ugljanin lično ili njegovi poslanici ili predstavnici šta su govorili predstavnicima međunarodne zajednice, Evropskog parlamenta o Srbiji, o Sandžaku, to pas s maslom ne bi pojeo. To je apsolutno skandalozno i mislim da je greška i sramota što država ne reaguje, na ovaj ili na Sama formulacija da je moje pominjanje stanja u Crnoj Gori možda i tendenciozno ukazuje na jedan problem koji je, nažalost, i dalje kod nas veoma prisutan. ako je vaša krava ubola moju kravu, onda je jedan zakon, ako je moja krava ubola vašu kravu, onda je drugi zakon. Drugim rečima, moje boli više nego tvoje i nikako da se saglasimo oko toga. Namerno sam, ali ne i tendenciozno pomenuo stanje u Crnoj Gori, jer ko iole hoće korektno i pravično, zapravo komparativno može izvoditi i najbolje zaključke.Što se tiče opet pominjanog radikalizma, nikada ga nisam imao. Imao sam oštre reakcije, ali ukoliko se bilo ko hoće temeljno i objektivno time baviti, videće po redosledu poteza da li su moji oštri stavovi, koje kolega naziva radikalnim, bili prethodni ili potonji. Tu je cela poena, ako vas zaista zanima istina. Oni su uvek bili potonji. Zašto takvih mojih stavova nije bilo u vreme vladavine Zorana Đinđića, kada smo imali saradnju sa Vladom Republike Srbije, i to veoma aktivnu? Kao plod te saradnje je bilo pokretanje brojnih pozitivnih procesa u Sandžaku, osnivanje Univerziteta i drugih ustanova i uspostavljanje jedne nove atmosfere, gde sam čak tada kao muftija pristao da putujem sa brojnom delegacijom u Ujedinjene Arapske Emirate i tada afirmativno govorio o Republici Srbiji, što 2001. godine nije nimalo bilo jednostavno za jednog Bošnjaka, odnosno Muslimana.Prema tome, svi moji oštri stavovi su bili posledica jednog organizovanog nasilja, zloupotrebe države prema nama, a naravno, pogotovo ova sada paralela sa Ugljaninom ne stoji, a ona i ne stoji u smislu reakcije, kao što vidite jer se očito radi o nekim drugim relacijama i nipošto principijelnim stavovima niti refleksijama niti posledicama na ponašanje prema Bošnjacima odnosno muslimanima. Hvala. Reč prema rasporedu narodnih poslanika ima narodni poslanik Milorad Mirčić.Prijavite se.Izvolite. Dame i gospodo, pre nego što nešto kažem o tački dnevno reda osećam da gospoda govore o radikalima i radikalizmu kao komunisti koji do sada nisu shvatili da se toga dosta promenilo ali prešli su u globaliste. Jedino što je utemeljeno, što ima koren u političkom životu ove Srbije radikali i radikalizam.Iz 19. veka potiče radikalizam u Srbiji. Ima tu još jedna ideja, a to je ideja socijalista. Sve ovo je izvedeno, sve ovo je veštačko, kao što su i doktori lažni i oni koji su stvarni, tako i ove političke partije, njihovi stavovi, njihove ideje, one su potpuno lažne. Vreme je pokazalo da su to samo kopije od loših kopija. Ne vidim razloga, pogotovo neke kolege, ostrašćeno u svom nastupu govore o radikalizmu, naravno prigovarajući to kao nešto što je negativno.Za nas srpske radikale postoji samo jedna politika, samo jedna ideja. Kao građanska partija mi smo otvoreni za pripadnike svih nacionalnosti, tako da ne pravimo mi kao građanska partija koja je to definisala u svom statutu. Ostavite ove koji se hvale da imaju građanske stavove, da imaju principe koji objedinjuju sve, ali nema im u statutu njihove partije, a nama srpskim radikalima to je jasno izdefinisano od samog početka funkcionisanja Srpske radikalne stranke, mi smo građanska partija. Svako može da bude član SRS, a pogotovu smo prepoznatljivi po zaštiti prava i poštovanju prava nacionalnih manjina i etničkih grupa.Setite se samo, prvi u istoriji

Bilo pripadnika mađarske nacionalne manjine koji su bili istaknuti funkcioneri i danas su istaknuti funkcioneri SRS, tako da pričati o tome sa srpskim radikalima očigledno da kucate na pogrešna vrata. Možemo mi da razgovaramo o razumevanju, o zajedničkim stavovima, ali da se kreće sa pozicija da mi srpski radikali isključujemo mogućnost i da bi trebalo posle 30 godina da menjamo, šta bi menjali kada smo takvi. Znači, menjali bi nešto što je suprotno od osnovnih principa SRS.Ne vidim razloga što se ovde neke kolege ljute kada ih moj kolega Miljan Damjanović sa poštovanjem proizvodi u akademike, imajući u vidu kakvi su ovi kvaziakademici, to je i te kako lično priznanje. Šteta što pojedini nemaju stvarno tu titulu. Nema nikakvog razloga da zatežemo ili povećamo temperaturu kada je u pitanju ovakva vrsta rasprave.Naime, mi ovde raspravljamo o konvenciji koja se odnosi na zaštitu lica i podataka o licima

i Savet bezbednosti da striktno moraju poštovati međunarodna ljudska prava, prava o ličnostima. Videli smo mi u Srbiji kako se to poštuje. Poštuje se tako što po slobodnom izboru diskriminatorski metodama izaberete jedan narod koji ćete bez odluke bilo kog organa koji je vlasan da sprovodi i da poštuje konvenciju krenuti u bombardovanje tog naroda.Osnivaju međunarodni sud Haški tribunal, gazeći sve konvencije, sve norme. Ovde govore o nekom poštovanju ličnosti lica i podataka. Pogledajte samo ako ste bili u prilici da pročitate šta je sve Vikiliks objavio. Pogledajte kako se poštuju i koliko se drži do tih konvencija i tih dogovora, međunarodnih normi. I mi ovde govorimo u Srbiji da konvenciju koja je u Strazburu usvojena 1981. godine, ako se ne varam, da treba da se dopuni da bi se još preciznije preciznije izdefinisalo šta je to poštovanje ličnosti i šta je to poštovanje ličnih podataka koji se odnose na ličnost.Mi smo svedoci da u poslednje vreme i u ovom parlamentu bilo je situacija koje su potpuno suprotne ne ovo konvenciji nego i zakonu, zakonu koji strogo zabranjuje da se u javnosti od strane neovlašćenih lica iznose podaci o pojedincima. Nije to čudo. oktobar je potpuno okrenuo situaciju kada je u pitanju tajnost i kada je u pitanju poštovanje dostojanstva ličnosti. Ne zaboravite, ja vas samo podsećam,

Prodavali podatke o onome što je na nivou državne tajne.Ono što bi trebalo da bude na neki način svetinja za svakog drugog

i u kasnijem periodu.Imali ste metode tzv. meke i tvrde metode. Sad bi čovek mislio da je to neko veliko znanje ili velika tajna, ne, meke metode su bile prema zapadnim zemljama koje su trebale da budu primenjene od naših obaveštajnih institucija, a tvrde su bila za domaće stanovništvo. Šta podrazumevaju meke? Podrazumevaju kad pronađete ili otkrijete neku špijunsku aferu ili neku delatnost, odmah odete da javite u američku ambasadu, čekate odgovor, a onda sa tim odgovorom i eventualno sa tom informacijom idete u institut

doneo odluku koja i dan danas stoji u kancelariji na centralnom mestu BIA, kada je otkriven obaveštajac radio za stranu obaveštajnu službu, otkriven je u izvršnom veću tadašnjem Vojvodine, priveden. Traženo od suda da se primene mere praćenja i prisluškivanje. Znate kako je predsednik suda odgovorio, ne mogu se primeniti mere zato što lice radi svoj posao. Gde to ima? Da li ste to negde sreli u svetu? Nigde. Lice koje je dokazano bavilo obaveštajnim, špijunskim poslom, jednostavno je zaštićeno od strane tadašnjeg suda.Da vas podsetim da bi vam bilo jasno, to je onaj predsednik ili ona predsednik suda što je rekla da će naći retroaktivno mogućnost da se, uslovno rečeno, atentatorima na Zorana Đinđića izrekne smrtna kazna. Šta je tu čudno?Kako je vreme prolazilo, samo se radilo na usavršavanju ovih metoda. Pa smo došli u situaciju da, recimo, podatke o licima, o privatnom životu, o dosta toga što se odnosi na ličnost, slušamo ovde na sednici Skupštine. Pa se kaže, recimo, primera radi - Dragan Đilas poseduje imovinu, pa se krene taksativno nabrajanje stanova. Mi pitamo - koja je adresa, kad već nabrajate, koji je sprat, koji ulaz nismo dobili podatak. Sad, gledajte, to saopštavaju ljudi koji pripadaju vladajućoj koaliciji, ličnosti koje pripadaju vladajućoj koaliciji. To ima određenu težinu. Niko od kolega nije rekao - stvarno, ovo nema smisla. Nevezano o kome se radi.Mi, srpski radikali, osuđujemo politiku kojom se izrečena ličnost bavi. Osuđivali smo mi i sve ono što je on radio u ranijem periodu. Ali, niko nije rekao - čekajte, to su poverljivi podaci, otkud ti podaci? Da se u političkoj borbi, u političkim raspravama, daju se podaci koji se odnose na ličnost - to stvarno nema smisla. I mi ovde razgovaramo, mi ćemo deklarativno da usvojimo izmene ove konvencije. Sami se sebi smejemo.Ovde, u ovoj dopuni konvencije, ima jedna posebnost, specifičnost, a to je za potrebe policije, međunarodne, kako kažu, mogu podaci da budu na raspolaganju. Tako da ta specifičnost ostavlja sumnju kod nas, srpskih radikala.Hvala vam, predsedavajući, što ste imali razumevanja i saslušali me pažljivo. Uvek. Hvala.Gospodin Moamer Zukorlić, pretpostavljam replika gospodinu Mirčiću. Izvolite. **Muamer Zukorlić** Pojam radikalizam ni po etimološkom, ni po terminološkom i bilo kom drugom upotrebnom smislu sam po sebi niti je pozitivan, niti je negativan. Zato sam i u prvom reagovanju potencirao da se radi o metodološkoj ili metodičkoj kategoriji, a ne o ideološkoj. I zato je moguće biti radikalan komunista, radikalan levičar, desničar, nacionalista, šta god. Ali, to su ideologije.Radikalizam sam po sebi ne predstavlja ideologiju, već je potrebno da dobije određeni sadržaj. Istina, pojedine političke stranke, organizacije, nisu uvek u stanju ili možda ne žele da izdiferenciraju taj svoj sadržaj unutar svog radikalizma, pa bude malo nacionalizma, malo levičarenja, malo desničarenja, ali i to je puno pravo. Jer, sve ono što izdefinišete svojim programom, to ste zapravo vi.Što se samog zaokreta tiče, radikalizam se, između ostalog, kao metodička kategorija, overava po radikalnim zaokretima, jer je metodika u pitanju, a ne ideologija.Svakako, ja kao zastupnik ideje pomirenja, što je jedna od temeljnih programskih odrednica moje stranke, pa čak i ako hoćete, moja primarna misija i u ovom mandatu i nadam se i u određenom budućem periodu, jeste zapravo to, gde bismo sva dosadašnja iskustva, pametni ljudi uvek svoja iskustva nastoje da pretvore u pozitivno, da određene pouke izvuku iz sopstvenih grešaka, tuđih grešaka, ja smatram da su potrebni zaokreti. Radikali neka prave radikalne, umereni neka prave umerene zaokrete, ali su nam potrebne nove stranice, ukoliko hoćemo da nam budućnost bude bolja od prošlosti, a pre svega mislim na međuetničke i međunacionalne interese. Hvala. Hvala.Pravo na repliku, Milorad Mirčić. Izvolite. **Milorad Mirčić** Hvala gospodinu Zukorliću za podrobnije objašnjenje šta je radikalizam. To je korenito. Radikali, u prevodu, to su koreniti. Ne zbog svojih delovanja, nego zbog načina kako razmišljaju o rešavanju nekih problema sa kojima se suočava ili suočavalo određeno društvo u određenom periodu.Nama je drago da se gospodin Zukorlić pridružuje ideji Srpske radikalne stranke koja je od zanavljanja Srpske radikalne stranke, a to je pomirenje.Još jedan dokaz koliko mi insistiramo na međunacionalnom pomirenju je i nova knjiga Vojislava Šešelja "U Srebrenici nije bilo genocida". To je jedini način da dođe do pomirenja, ako se i o tom događaju, kao što je Srebrenica, objavi prava istina. Bilo je zločina, ali genocida nije bilo. I svaki zločin je za osudu. Svako onaj ko je počinio zločin, mora da odgovara za taj zločin. Samo na tim osnovama, na osnovama istine i činjenica, može doći do pomirenja.Sve ostalo je samo zamagljivanje, samo odlaganje, komplikovanje, nešto što će dovesti do još teže situacije u kojoj se nalazi. Mi, srpski radikali, nikad ne potenciramo ni jednu, ni drugu stranu,

Jer, mi smo svesni da oni koji parčaju Srbiju su isti oni koji su i Jugoslaviju rasturili. Rasturili najvećim delom na bazi tog sukoba, međunacionalnog sukoba, međunacionalnog nerazumevanja.Ako neko ima širinu i programski je opredeljen za to, onda su to srpski radikali. Naravno, uvek korenito. Pravo na repliku.Izvolite. **Muamer Zukorlić** Upotrebom pojma "korenito" zapravo se i potvrđuje ono što sam kazao. Da, svako drvo ima koren, ali svako drvo ima i svoje ime. To što svako drvo ima koren, uopšte ne određuje vrstu toga drveta. Prema tome, ovo je potvrda da je radikalizam metodologija i metodika, a nipošto sadržina, ideologija. Čak, način mišljenja je način mišljenja, a sadržaj mišljenja je ono što bi trebalo biti ideologija.Možda je napredak da čujem od kolega radikala da se uopšte upotrebi pojam pomirenje, što jeste, naravno, iskorak. Nažalost, da nije ovih drugih odrednica i stavova koje smo čuli ili koje čujemo, koje negiraju samu ideju.Naravno da sam više puta izricao svoje stavove, vezano za genocid u Srebrenici. radikali, uz ogradu i sve ove najave koje govore, ali ovim stavom negiranja genocida u Srebrenici zapravo čine veliku medveđu uslugu samoj Srbiji i srpskom narodu. Jer, svako poturanje, podmetanje cele države i nacije da se negira nešto što je činjenica i nešto što je presuđeno međunarodnom presudom zapravo znači da time time umesto stvarnih krivaca koje treba uvek goniti i osuditi i presuditi, na neki način podmećemo državu i naciju, što je, po meni, loša usluga samoj Srbiji i samom srpskom narodu, jer ja nisam zastupnik kolektivne odgovornosti, već smatram da mora postojati pojedinačna, pojedinačna, ma koliko u tome bilo učesnika. Jer, takvim jednim insistiranjem se zapravo stavlja prepreka na pomirenje, stavlja se prepreka na otvaranje jedne nove stranice.Ono sa čim mogu da se složim jeste da pomirenju mora prethoditi pravda, a pravdi mora prethoditi istina i zato se stranka koju predvodim i zove Stranka pravde i pomirenja.

Ono što je činjenica to je da i globalisti kao i ranije oni što su zastupali totalitarizam zastupaju tezu da nije bitno šta se desilo, bitno je šta oni misle o tome.Kada se izmislio slučaj Srebrenica po pitanju genocida svi već znamo kako je to nastalo. Nastalo je u Holivudu, pežorativno u Holivudu tako što je jedan slučaj seksualne afere trebalo pokriti

bitno je žrtve stvoriti, uvećati broj tih žrtava.Uostalom, nije samo u pitanju Srebrenica kada je u pitanju ovakav način filmskog prikazivanja, lažnog prikazivanja, imate mišljenje Karle del Ponte, Haškog tribunala, iste te kuhinje iz Amerike, Kosovo i Metohija unapred je pripremljen broj žrtava, pa su rekli ako je u Srebrenici buru izazvalo preko 5.000 žrtava, na Kosovu mora biti 100.000 žrtava.Vidite, u dokumentaciji Haškog tribunala, Karla Del Ponte kada je videla da ne može ni približno da se nađe u grobnicama toliko žrtava, rekla je – nedostatak radne snage. Jer, samo 100.000 to je brojka koja bi uzbudila svet i koja bi Srbima dodatno stavila teret da su genocidan narod. U tome su svesrdno pomagali Nemci.Mi sad govorimo u ime nekog zajedničkog otpora prema svima ovima. Ne vredi nam ako ne objavimo i ne znamo pravu istinu. Moramo znati pravu istinu, bez obzira, ti pojedinci koji su počinili kome pripadali i sa koje strane dolazili moraju da odgovaraju za to. Ne možemo da prećutimo.Imali smo period, dugi niz godina oni koji su hteli da pokriju aferu Monike Levinski, oni su ovde u ovom parlamentu ovoj Srbiji žestoko navaljivali, optuživali srpski narod za nešto što se nije desilo u Srebrenici. Jeste zločin, ali nije genocid.(Muamer Gospodine Zukorliću, gospodin Mirčić vas nije pomenuo, on je samo objašnjavao da u Srebrenici nije bilo genocida. Ali, ako insistirate, izvolite. Poštovana predsedavajuća, ja bih vas zamolio da ne polemišete sa mnom sa vaše pozicije, sa mojim stavovima vezanim za genocid, jer to nemate pravo.Što se tiče ovog što sam čuo od kolege Mirčića, ono što očekujem sve vreme i na šta sam implicirao od samog početka, korenito i radikalno jeste da bi srpski radikali zapravo trebali da budu barjaktari priznanja genocida u Srebrenici. Jer, oni kao dokazane patriote, oni kao oni koji su pokazali svoju hrabrost da ono što ne smeju drugi bi trebalo da na neki način oslobode i ostale u ovom parlamentu, ali isto tako i celokupnu srpsku javnost i da to bude jedan pravi radikalski, radikalni zaokret, koreniti, gde će se oni suočiti, odnosno pokazati da je to moguće.Znači, moguće.Znači, radi se o nespornim činjenicama, istina, ukoliko se to posmatra sa tačke gledišta iz Beograda ili nekih drugih udaljenih tačaka, sve to izgleda drugačije. U Srebrenici ja sam bio najmanje 10 puta i više. Imate, dakle, faktografiju, imate imena i prezimena, imate nešto što je nesporno. Naravno, ono jedino sa čime sam spreman da se složim jeste ako treba i zajedničku radnu grupu i zajedničku naučnu grupu i šta god uključiti i doći zaista do pravih istina i do pravih činjenica.To je od interesa za oba naroda, to je od interesa za našu budućnost, to je od interesa za odgoj naših budućih generacija, jer odnos prema zlu i zločinu nije samo odnos prema drugoj strani. To je odnos prema budućim generacijama na kojoj matrici školujemo, na kojoj matrici podižemo naše buduće generacije. To je nešto za šta bi trebali imati snage da imamo zajednički stav. Hvala.

Ja verujem u dobronamernost gospodina Zukorlića.Argumentacija da je bio više puta u Srebrenici ide u prilog tome da je i Boris Tadić bio u Srebrenici, ali ne opovrgava činjenice koje su iznešene od strane holandskog korpusa koji je bio zadužen za Srebrenicu. Ne opovrgava činjenice koja se u poslednje vreme pojavljuju i ugledale su svetlost dana od strane Velike Velike Britanije, odnosno engleske obaveštajne službe koja iznosi nove podatke u prilog ovome što je i Vojislav Šešelj objavio u svojoj knjizi.To je samo zbir podataka, činjenice koje je Vojislav Šešelj stavio u jednu knjigu i nije pristrastan ni za jednu, ni za drugu stranu. Nije ogorčen ni na jednu, ni na drugu stranu, nego samo na bazi činjenica je prikazao ono što se desilo u Srebrenici.Ako visoki oficiri holandskog korpusa tvrde da je tamo boravila i specijalna jedinica engleske obaveštajne službe, tzv. SAS, „sasovci“ onda ne sme se abolirati neko u ime toga što ćete uvećati ili uveličati eventualni zločin koji su počinili pripadnici jednog naroda. nije srpske nacionalnosti, Erdemović je priznao, na bazi njegovog priznanja otvorena je čitava afera, da tako kažem, Srebrenice. On je po nacionalnosti Hrvat, ali to ne umanjuje njegov zločin.Na bazi njegovog priznanja došlo se do određene brojke streljanih. On je oslobođen, može se reći oslobođen. Nekoliko godina i oslobođen. **Maja Gojković** Hvala.Replika mislim da je sasvim bilo dosta razgovora o temi koja nije danas na dnevnom redu.Reč

koje nisu na dnevnom redu, a koje su bile predmet rasprave i gde se pričalo o svemu i svačemu, osim čini mi se najmanje o tome šta Republika Srbija dobija kada usvojimo zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica, a ono što mene još više interesuje jeste i Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan.Čudi me da niko od kolega, narodnih poslanika, u svojoj diskusiji nije rekao da se, recimo, u Azerbejdžanu, kao jednoj nama jako prijateljskoj zemlji nalazi spomenik jednom od najvećih srpskih naučnika, Nikoli Tesli.Čini mi se da su neke druge stvari bile mnogo važnije nego to. Ili da pričamo o tome kako je Srbija, otkad je odgovornost za njenu politiku preuzela SNS i Aleksandar Vučić, vodi svoju samostalnu spoljnu politiku u skladu sa interesima koje ima Republika Srbija.Nesporno jeste da Azerbejdžan nama jeste prijatelj, kao i Ruska Federacija, kao i mnogi drugi prijatelji u svetu, ali nemate ništa od tog prijateljstva ako ga na neki način ne materijalizujete kroz naučnu, tehnološku i ekonomsku saradnju. Čini mi se da tu neke kolege poslanici jako podsmešljivo o tome govore, kao da ćemo mi da prevarimo nekoga, na primer EU.Razlika između SNS i Aleksandra Vučića i bivšeg režima je što mi uvek govorimo istinu. Kakva god da je ta istina, kome se svidela ili ne svidela, uvek se kaže istina. Meni je žao što kolege poslanici pokušavaju da predstave Republiku Srbiju i nas koji podržavamo ovakve sporazume prevarantima.Znate, prošlo je vreme kada smo odbijali da budemo prijatelji sa onim narodima zato što je to nekima drugima bilo u interesu, pa se sećam, recimo, za vreme Borisa Tadića, koji je bežao da se susretne sa predsednikom Belorusije, gospodinom Lukašenkom, i krio se po Kopaoniku.Isto tako, nemojte da mešamo babe i žabe. Meni nije jasna nikako ta paralela između, recimo, Borisa Tadića, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i kneza Lazara Hrebeljanovića i Slobodana Miloševića, evo neka mi to neko objasni?

neka grupa ljudi proglasila nezavisnu državu na teritoriji naše južne pokrajine. Postoje velike razlike. Prvo, i Slobodan Milošević i Lazar Hrebeljanović su tu bitku za Kosovo platili glavom.Kako su izašli ovi nabrojani - Vuk Jeremić, Dragan Đilas, Boris Tadić? Bogatiji nego ikad. E, tako su se oni borili za Kosovo, da steknu puno novca, da ostanu što je god moguće duže na vlasti, da beže od naših prijatelja koji žele da nam pomognu, da bi imali pravo da nečiju podršku i tu podršku predstavljali građanima, da ih, eto, neko iz Evrope želi na vlasti.Ne može ni još jedan gospodin, za koga ne mogu da kažem da je kriminalac, da pobegne od istorijske odgovornosti, a to je Vojislav Koštunica. To je poslednji predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Po meni je on isti kao i Stipe Mesić. Ovaj je bio poslednji predsednik SFRJ, predsedništva SFRJ.U čemu je razlika? Njegovi poslanici su ovde glasali da se ukine Savezna Republika Jugoslavija i da postanemo državna zajednica suprotno Ustavu, istom onom Ustavu na kome je Vojislav Koštunica postao predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Prekršen Ustav. Jel to istorijska okolnost, činjenica? Jeste. Posle za vreme tog istog Koštunice izgubili smo i drugu državu, državnu zajednicu. Priznao je rezultate referenduma, ne po Ustavu, sada već nama susedne zemlje, nego po stavu Venecijanske komisije.Sad, kada je i treći put upropastio Srbiju, kada se to desilo na Kosovu što se desilo, onda je postao nacionalista, onda je postao protiv EU, onda je postao protiv svega. Pa sam imao ovde jednog kolegu, čini mi se da je bio predsednik poslaničke grupe DSS, bivši ministar u Vladi za Kosovo i Metohiju, priča ovde protiv EU, a deca mu žive u EU.

Znači, ono što je dobro za njegovu decu, za našu ne valja.Takvi su vodili Srbiju. Zato smo i došli do one krize koja je bila 2012. godine i zato smo morali da pravimo mere fiskalne konsolidacije 2014. Zato sada sarađujemo sa prijateljima i sa svakim ko želi da sarađuje sa Republikom Srbijom.Još nešto. Jedno pitanje da postavim. Kada je ta priča bila oko te zle EU, pa kao pa kao da mi nekoga hoćemo da prevarimo, u ekonomskoj saradnji, moram da postavim još jedno pitanje - a, da li bismo imali te naše prijatelje, investitore ovde, iz prijateljskih zemalja, ne iz EU, evo, iz Ruske Federacije, iz Kine, evo sad iz Azerbejdžana, da li bi nam ti prijatelji bili tu kao investitori, oni bi i dalje bili prijatelji, da nemamo otvoreno tržište prema EU? Ne bi.Čekajte, bi.Čekajte, stanite, ako našim prijateljima odgovara da sarađuju sa tom EU, zašto mi da je smatramo neprijateljom? A nisu članice EU, žele da sarađuju. Ne može jednostrano da se gleda politika samo na jednoj, da kažem, tezi da mi želimo i moramo da sarađujemo samo sa prijateljima.Voditi državu nije lako, pogotovo u današnje vreme kada se ponovo uspostavlja neki odnos između velikih sila i Srbije koja je teritorijalno i brojčano mala, sačuvati od svih tih interesa koji vladaju, a to možemo samo ako sarađujemo sa svim prijateljima, ako nas poštuju oni koji nam baš i nisu prijatelji. To je jedini način da opstanemo.Tu da zahvalim i predsedniku Aleksandru Vučiću što je svojom mudrom politikom sačuvao Republiku Srbiju da ne bude uvučena u igre velikih gde smo mi bili samo sredstvo da oni ostvare svoje interese i ciljeve, a istorija nas uči da nas je to mnogo skupo koštalo.Sada imamo situaciju da bez ikakvog straha, problema možemo da kažemo ko su nam prijatelji, ne da se krijemo, ne da bežimo od njih, ne da ih izbegavamo, nego da sarađujemo sa njima i ostvarujemo svoje ekonomske interese.Nadam se da su kolege konačno shvatile razliku šta znači voditi državu kao što su je vodili Vuk Jeremić i Đilas, koji su upropastili državu i pri tom se dobro obogatili i onoga što mi govorimo građanima i Aleksandar Vučić kao predsednik Republike Srbije i predsednik SNS, govorićemo građanima istinu, uvek i samo istinu, svidela se ona njima ili ne. Više vas cene kada mu kažete istinu, nego kad ga prevarite, pa posle samo nekoliko meseci vidi da je prevaren. Tada kazna stiže. Stigla je i ove. Pa preporučujem kolegama da uvek govore samo istinu.

uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština shodno članu 27. stav 5. Zakona izboru narodnih poslanika konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Slobodanu Veličkoviću, izabranom sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“.Na

Hvala,